Malo pročitajte Ustav, koga možete da vređate, koga ne možete da vređate. Malo tu škole ipak treba da bi se došlo u ove klupe, nije dovoljno samo da vas neko ugura u parlament. Stvarno nema smisla.

radimo.Otvorena sam za predlog da stavimo tačku dnevnog reda – uvrede stranih državnika i građana Srbije koji imaju drugačije seksualno opredeljenje od većine,

pa i te kako znaju, za razliku od vodećih pravnika u SNS, da i Ustav zabranjuje brojne stvari, a takođe i da advokat ne može nikako da bude zakonski zastupnik. Svaki pravnik bi to morao da zna. Znači, advokat ne može biti zakonski zastupnik, on može biti punomoćnik, a ne može nikako biti staratelj, ili zakonski zastupnik. Dobro se zna da dete može da ima ili roditelje ili staratelje, ali to ne može biti advokat.Zato ponavljamo – zašto uvodite u ovaj zakon terminologiju koju ne poznaju zakoni i propisi koji uređuju porodicu i porodični život? Vi ne možete da nam date niti jedno racionalno objašnjenje za tako nešto. I te kako imamo razloga da sumnjamo šta se krije iza tih vaših namera.Što se tiče Alternative za Nemačku, oni tretiraju Kosovo kao unutrašnje pitanje Srbije, za razliku od vaših nemačkih partnera.

predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, meni je zaista žao što vidim da i danas poslanicima opozicije mnogima neke stvari pored upornog objašnjavanja, nisu definitivno jasne, i tužno je što u danu kada govorimo o školskom obrazovanju, neko eto daje sebi za pravo, da ga sama biblioteka podseća jedino na biblioteku iz doba dok je bio razvijen grad. Svi dobro znamo šta se u Efesu dešavalo iza kulisa biblioteke. Pa, eto imamo nekog ko taj amandman predlaže, ali jedino što mu je bitno, nije bitno šta će da se dešava sa tim đacima, da se zaista posveti tome šta dobija školstvo, već jednostavno, šta se dešava iza zakonskog zastupnika. Čitav dan ovde slušamo o homoseksualizmu, i to upravo od nekoga ko je 2016. godine posećivao striptiz muškaraca namenjen ženama.Dakle, isti taj čovek koji je uporno čitavog dana je protiv homoseksualizma pohađa muški striptiz, i verovatno odatle vadi pouku šta je to, i izaziva sumnju šta to može da se desi, pa da nešto mi ne zamenimo nekim terminom. Hvala vam puno. **Maja

nijedan poslanik praktično nije bio na svom mestu, mnogo su bučno govorili. Tako da vas molim da uvedete red i nastavimo sednicu u normalnom toku, da svi zauzmu svoja mesta i da nema međusobnih razgovaranja.Sada je to drastično bolje nego kada sam ja govorio, ali prosto radi zapisnika, radi javnosti želim da da to uđe u stenografske beleške da zaista nije bilo elementarnih uslova tokom mog obraćanja. S obzirom na opšti žamor u sali, da prosto ste bili dužni da upozorite narodne poslanike i da da omogućite normalne uslove za sednicu. Dok sam govorio, ni vi niste mene pažljivo slušali, apsolutno je bio da kažem, blagi haos u sali, kao da smo na nekom neformalnom okupljanju, uopšte nije bila radna atmosfera. Tako, da vas molim, da prosto to ne dozvolite da neki drugi narodni poslanik ne bi bio u situaciji kao ja.

**Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, u vezi ovog amandmana ja razumem strah predlagača. Sam sam protiv gej parade. Protiv sam parade heteroseksualaca ukoliko bi se ona održala. Razumem strah ovih koji su predložili ovaj amandman, ali moram reći, da nije bilo gej parade oni ne bi napravili ideologiju. Oni treba da budu zahvalni, inače ne bi videli parlament da nisu kadili oko te gej parade.Moje jedno pitanje predlagaču zbog čega treba odbiti ovaj amandman je sledeće. Oni predlažu da ne bude zakonski zastupnik i da bude staratelj. Moje pitanje je opravdano, ko će da proveri da staratelj kojim slučajem u međuvremenu nije postao homoseksualac? Hoće li oni lično? Hvala.

Član 6. ima naslov – Kvalitet obrazovanja i vaspitanja. Onda u prvoj rečenici kaže – elementi kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji su i onda se navodi u četrnaest tačaka nekoliko elemenata kvaliteta.Ono što smo mi svojim amandmanom želeli da uradimo, to je da dva od ovih 14 malo detaljnije razradimo, jer smatramo da ovako kako su nabrojani i ovako kako su definisani. Prvo, prilično se ovaj član razlikuje od članova pre i posle njega, koji su vrlo detaljno razrađeni. A, ovde se samo ovako nabrajaju i recimo tačka 12. kaže – jedan od elemenata kvaliteta je sistem upravljanja. Ovako kako je napisano nama ne znači mnogo jer svaki sistem upravljanja, odnosno neko upravljanje možemo da zovemo sistemom i da kažemo - e, sada ćemo na osnovu toga da merimo kvalitet.Ono što smo mi svojim amandmanom predložili je da se ovo promeni – sistem demokratskog i odgovornog upravljanja. Da definišemo na koji način, šta očekujemo od tog upravljanja. Ko i na koji način da se sprovodi, znači, demokratski i da bude odgovorno, da se odgovara onome ko bira one koji će da upravljaju u sistemu obrazovanja.Ne čudi, gledajući politiku Vlade i ovog ministarstva i ponašanje zašto ovo nije prihvaćeno. Znači, ceo ovaj zakon upravo ovo demokratsko i odgovorno upravljanje briše iz zakona. Znači, svo upravljanje se stavlja u ruke ministru. Ministar i ministarstvo je to koje će da bira direktore. Ministar će time navodno da odgovara za poslovanje i kvalitet obrazovanja, ali u praksi imaćemo posledice da će kvalitet, to je gotovo jasno iz svega onoga što smo videli u prethodnih pet godina i više, da će obrazovanje kao i razne druge sfere, gde se pod ovom etiketom efikasnog, centralizovanog upravljanja da ćemo rešiti probleme. Upravo su se problemi samo mnogo puta umnogostručili. Na žalost, posledica usvajanja ovakvih zakonskih rešenja da nećemo imati ni demokratsko ni odgovorno upravljanje.Takođe, tačka 14. Zakona kaže – odgovarajući materijalni finansijski resursi. Naš predlog je bio – odgovarajući materijalni i finansijski resursi koji garantuje autonomiju i ustavno obrazovanje i vaspitanja, ulaganja u razvoj obrazovanja i kontinuirano podizanje kvaliteta obrazovanja.Znači, želeli smo da definišemo koji su to ciljevi koji želimo da ostvarimo ulaganjem određenih materijalnih i finansijskih resursa. Ovako kako je navedeno ne znači ništa kao i ceo ovaj član koji je po mom mišljenju ne znači ništa. Pogledajte članove 7, 8. članove pre ovoga oni su vrlo obimni i detaljno razrađuju svaku temu o kojoj se govori. A ovde je u jednoj rečenici na 12 tačaka se nabrajaju neki elementi kvaliteta. Ovo je neko ko je radio verovatno u pripremi ovog zakona na nekom projektu, prepisao iz nekog zakona koji postoji u nekoj zemlji. Lepo deluje da postoje elementi kvaliteta, ovde ne znači ništa.Ovako usvojen član bez, a bilo je potrebno sigurno iza svake od ovih tačaka detaljnije razraditi i ne čudi me, nažalost, što Ministarstvo nijedan amandman koji ide u ovom smeru od strane poslanika nije prihvatio. Hvala pa, ja sam u principu za to da se ne prihvati ovaj predlog. Zašto? Da smo hteli da raširimo sve ove elemente koje je navelo ministarstvo onda smo mogli da napravimo jednu kompletnu knjigu, da ne kažem, neki veći stručni rad. Nigde u teoriji sistema i u nauci o upravljanju nisam sreo termin demokratsko upravljanje. Jedino što iz ovog našeg prethodnog našeg prethodnog perioda imali smo jedan period gde je bilo neko demokratsko upravljanje pa smo videli kako se to odrazilo na Srbiju i na stanovnike Srbije. Zato mislim da ne treba menjati ništa ovde.

a tiču se kvaliteta, predložila sam da se doda i – inkluzivnost i dostupnost obrazovanja.Amandman je odbijen uz obrazloženje da se ne prihvata, jer je predloženi element kvaliteta uvršten kao opšti princip koji sistem obrazovanja mora da obezbedi za sve.Jeste, provlači se negde u drugim članovima, ali trebalo bi da znamo i moramo da budemo svesni da je dostupnost obrazovanja različitim osetljivim grupama dece i inkluzivnost, jedan od ključnih elemenata za merenje kvaliteta. Jer, kada nastavnik u učionici prilagođava nastavu deci sa teškoćama u razvoju u smislu vizuelizacije ili korišćenja audio sadržaja, to samo može da dodatno koristi i ostalim učenicima.Ne znam stvarno kome smeta pominjanje termina – inkluzija i inkluzivno obrazovanje. Verujem da u mnogim školama, odnosno znam da u mnogim školama, kada treba da se IOP rade i pedagozi kažu – pa dajte detetu dvojku, nemojte da se maltretirate, da vi ocenjujete šta ono može šta ne može, jednom za svagda razbijemo i taj mit, da inkluzivno obrazovanje podrazumeva samo podršku deci koja imaju teškoće.Inkluzivno obrazovanje, po definiciji je obrazovanje prilagođeno individualnim potrebama i mogućnostima dece, samim tim obuhvata i decu koja su nadarena.Međutim, verujem da postoje veliki otpori i u duhu onoga što ste rekli, da ćete meriti s kojim prostorom raspolažete i kakva je opremljenost, vrlo bi trebalo da razmislite o opremljenosti tzv. škola za obrazovanje učenika i dece sa teškoćama u razvoju, koje su opremljene kao neke kraljevske palate, a u kojima ima izuzetno malo dece, gde je kvalitet obrazovanja na izuzetno niskom nivou i da te škole treba otvoriti za svu decu i praktično ih reformisati i ukinuti. Hvala. Hvala.Član 6a ponovo govori o obrazovanju kao pravu svakog deteta i govori o tome da bi Republika Srbija trebala svoj deci iz budžeta, svim učenicima osnovnih i srednjih škola da nabavi udžbenike.Baš kao i sva deca

Kod ovakvih pitanja se uvek postavlja pitanje da li je to moguće platiti?Napravili smo jedan obračun koji jasno kaže da za 560.000 đaka u osnovnim školama i za 260.000 đaka u srednjim školama, ukupan trošak nabavke svih udžbenika košta 0,23% budžeta budžeta Republike Srbije, 0,23. To je duplo manje od subvencija koje dobija Er-Srbija.Prema tome, pošto je ovo moguće platiti, a veliko je opterećenje za sve roditelje u Srbiji, jer prosečna primanja domaćinstva su samo 57.000 dinara, celog domaćinstva.Znači, ne jednog člana nego celog domaćinstva, onda je potpuno jasno da gotovo sva domaćinstva u Srbiju imaju ogroman problem da nabave udžbenike, jer njihova cena po detetu od 10 do 17.0000 dinara, tako da ako neko ima dva deteta ili tri deteta, to je praktično nemoguć poduhvat. LJudi moraju da uzimaju kredite da bi deci kupila knjige.Znači, budžet ovo može da nosi, jednostavno je platiti udžbenike za svu decu, tako da je potpuno neshvatljivo da se ovakav amandman odbija. Nastaviću da govorim o njemu zato što je ovo izuzetno važno za sve građane Republike Srbije.Znači, pet godina je ova vlast tu i ona pre nje, ovaj problem može jednostavno da se reši, deca dobiju udžbenike za korišćenje, prenose se sa generacije na generaciju. Troškovi su mali, a benefit za sve građana Srbije je jako veliki i trenutno ovo nemamo i predlažem da se ovaj amandman usvoji. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, čudne su računice i čudne su brojke kada ih iznosi gospodin Saša Radulović.Pitam se da li je on mislio na roditelje dece u Srbiji, da li je mislio na udžbenike i kako će roditelji da ih nabave, kada je bio stečajni upravnik npr. u društvenom preduzeću, Prva srpska fabrika šećera „Dimitrije Tucović 1898“ u Beogradu? Kada je istovremeno bio poverenik u postupku prinuda likvidacije društvenog preduzeća fabrika obuče „Moda“ Kovačica u likvidaciji. Sve u isto vreme.Kada je bio poverenik u postupku prinudne likvidacije DPP „Lune Milovanović“ Bavanište, da li je mislio na roditelje na decu i na udžbenike kada je bio poverenik stečajnog upravnika u postupku stečaja društvenog preduzeća fabrika obuće „Moda“ Debeljača, kada je bio poverenik u preduzeću, odnosno kada je bio stečajni upravnik u građevinskom preduzeću „Novi auto-put“ u stečaju iz Beograda, sve u isto vreme i kada je u isto to vreme, kao stečajni upravnik, kao poverenik Agencije za privatizaciju, kao prinudni likvidator sam sa sobom zaključivao ugovore o pružanju knjigovodstvenih usluga.Dakle, usluga.Dakle, nas zanima koliko bi besplatnih udžbenika moglo da se podeli deci danas u Srbiji da taj novac nije otišao na račun njegov i na račun njegove firme, u vreme kada je ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga zaključivao sam sa sobom?Koliko bi udžbenika moglo da se kupi, ja bih to voleo da znam i mi u SNS bi voleli da znamo da npr. nije zaključen ugovor 28. januara 2014. godine između Beogradske industrije piva, slada i bezalkoholnih pića u restrukturiranju i preduzeća „Pronet“ koju zastupa predsednica Sandra Savanović Stevanović, gde su konsultantske usluge i to samo 30%, a to je provizija, plaćene 690.000 dinara. BIP u restrukturiranju plaća 30% konsultantskih usluga u iznosu od 690.000 dinara.Onda se pojavi gospodin Saša Radulović i kaže, znate, u dobro razvijenim državama kao što su SAD, kao što je Kanada, imate jedan besplatan komplet udžbenika u školi, imate drugi besplatan komplet udžbenika kod kuće, deca ne moraju da nose teške torbe, ne moraju da pišu domaći. Super.Da li u Americi, Kanadi, Finskoj, da li u Norveškoj, bilo gde, u jednoj dobroj uređenoj mondijalističkoj zemlji su ovakve stvari bile moguće da je čovek istovremeno bio u nekoliko, u 14 ili 15 preduzeća, što stečajni upravnik, što prinudi likvidator, da u svim tim preduzećima zaključuje ugovor sam sa sobom i da posle toga omogući da se zaključi jedan ovakav ugovor gde samo avans za pružanje konsultantskih usluga iznosi 690.000 dinara.Ako je ovako nešto moguće u Americi, Kanadi, Finskoj, odlično, ali ja mislim da nije i to gospodin Saša Radulović dobro zna.To je bilo moguće samo u Srbiji i to pre dolaska SNS na vlast.Zbog svega vlast.Zbog svega ovoga, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je Sašu Radulovića najurila bukvalno iz svih stečajnih postupaka koje je vodio, kao što je svojevremeno u decembru mesecu 2013. godine najuren iz Vlade Srbije, jer je imao nameru da kompletnu srpsku privredu otera u stečaj.Prema tome, gospodine Šarčeviću, naš dobronamerni savet vam je sledeći, nemojte ni jedan amandman Saše Radulovića da prihvatite, jer kao što je hteo da otera u stečaj srpsku privredu, tako bi hteo i srpski obrazovni sistem, sve po sistemu – sve je besplatno.Tako je i kod njega sve bilo besplatno, ali nas je to besplatno i te kako skupo koštalo. Saša Radulović, replika. **Saša Radulović** U nedostatku argumenata, kao i obično, idemo ka neistinama, da odgovorim na pitanje poslanika, ne bi mogao da se kupi ni jedan udžbenik, pošto ja nikada u životu ništa nisam.Inače, u tim stečajevima koje pominjete, tamo sam članove SNS slao u zatvor, dakle mnogo njih, počev od „Mode“, pa „Luneta Milovanovića“ i ponosan sam na to, zato što su bili lopovi bez premca i radi se o milionima dinara, ili milionima evra u nekim većim preduzećima, pa su završili u zatvor zato što sam štitio interese poverilaca.Ova čitava predstava ovde traje samo zbog jedne stvari, nemate odgovor na pitanje, puni ste reči, jer ja da sam jednu uradio od tih stvari već bih bio procesuiran do sada, pa vi pošto ne možete to da pokrenete, ni jedan postupak, sve što možete ovde da pričate. I samo i pričate. Nego da se vratimo na ovo, dosta je priče.Imate ovde da možete da nabavite sve udžbenike za svu decu u osnovnim i srednjim školama. Jednostavno je, u budžetu ima dovoljno novca. Može da se plati. Ni jedna od tih laži neće nas skrenuti sa teme.Građani trebaju da znaju da se ovo sve koristi ne bi li otišli sa glavne teme, a to je – moguće je nabaviti sve udžbenike za svu decu, i gospoda iz SNS izmišljanjima, lažima pokušavaju da skrenu sa te teme. A ta tema je da bi se nabavili svi udžbenici, to košta duplo manje nego što daju subvencije „ER Srbiji“. To košta deset puta manje nego gubitke koje su napravili SNS i njihov premijer u periodu 2014 -2015. godine u Železari Smederevo. Deset puta manje.Kad govorimo o Beogradu na vodi, poklonili su milijardu evra zemljišta. Milijardu evra. Pa, to vam je za 50 godina da sve platimo što nam je potrebno. Prema tome, ako ćemo o pljački – onaj ko pljačka Srbiju je SNS, i nećemo bežati od suštine. Udžbenike za svu decu.

Evo, gospodine Raduloviću, jeste ovo vi sa direktorom „ER Srbije“, Danetom Kondićem? Evo, neka vide svi narodni poslanici. Isti vi, Isti vi, tadašnji ministar privrede, gospođo Gojković, pogledajte, gospodin Saša Radulović se fotografiše sa gospodinom Kondićem ispred makete novog aviona „ER „ER Srbija“. To je neki „Erbas“, ja se mnogo u avione ne razumem, pa ne mogu da vam kažem oznaku, to je taj isti gospodin Saša Radulović, koji nam sad drži pridike o funkcionisanju „ER Srbije“. Što se tiče dokaza, pa evo vam dokazi.Agencija za

pa 25.11.2009. godine, opet sam sa sobom kao prinudni likvidator Fabrike obuće „Moda Kovačica“, pa 25. novembar 2009. godine, pazite, bukvalno isti dan, da Saša Radulović, kao prinudni likvidator, zaključi ugovor sa privrednim društvom „E biznis servis“ u postupku prinudne likvidacije DP „Lune milovanović“ Bavanište, pa, 19.02.2010. godine, sve za vreme vladavine bivšeg režima Demokratske Stranke da zaključi ugovor sam sa sobom, odnosno sa svojom sopstvenom firmom, knjigovodstvenom agencijom „E biznis servis“, 19. februar 2010. godine, u postupku stečaja dužnika društvenog preduzeća fabrike obuće „Moda“ Debeljača.Dakle, sve ugovori iz 2009, 2010. godine, kada je Saša Radulović, što kao stečajni upravnik, što kao prinudni likvidator zaključivao ugovore sa svojom sopstvenom firmom, odnosno, knjigovodstvenom agencijom. Sad, kada podvučete crtu, onda možete da izračunate koliko bi besplatnih udžbenika moglo da se podeli roditeljima danas u Srbiji, da Srbiju nije zadesila elementarna, politička nepogoda, zvana

koje su pružala deca koja su bila zaposlena u kancelariji, uz odobrenje Suda, Agencije za privatizaciju svih ostalih ustanova. Ovo je manir SNS, oni mašu nekim papirima, govore o stvarima koje nemaju veze sa činjenicama i optužuju.To nas neće skloniti sa glavne teme. Da ponovim, glavna tema je nabavka udžbenika za svu decu. Ove laži o sklapanju ugovora neće promeniti ovo.Da ponovim, građanima je važno da država nabavi sve udžbenike za svu decu osnovnih i srednjih škola, kao što vršnjaci naših mališana koji su pobegli iz Srbije od ovakve vlasti, tamo dobijaju, u zemljama u kojima su se preselili, Amerika, Kanada, EU, tamo škole nabavljaju udžbenike, za svu decu plaćena su iz ova priča pokušava da skrene sa te teme. Srpska Napredna Stranka, da ima nešto protiv mene, već bi me procesuirala.Što se tiče „ER Srbije“, pa naravno da kao ministar razgovaram sa direktorom, ali sam direktoru rekao – subvenciju nećete dobiti. Morate da napravite popis imovine, procenu vrednosti imovine. Ništa od toga nisu uradili, pa smo im sve subvencije i ukinuli. Mahati sa ovim stvarima, u vreme kada su glasali za moj predlog zakona o budžetu, gde sam ukinuo sve subvencije vam dovoljno govori o njima, glasaju na zvonce.Da se vratimo nazad, nazad, svoj deci nabaviti udžbenike, to je 0,2% – 0,3% budžeta Republike Srbije. To vam je pola subvencije „ER Srbije“. ako se pitate zašto opterećujete vaš budžet sa ogromnim cenama udžbenika, onda treba da gledate nazad na SNS, koji nije spreman da ovako jednu stvar, koja je u interesu svih roditelja prihvati. **Maja Već sam rekao, možda bi bilo moguće u ovom momentu da se obezbede besplatni udžbenici da Srbiju nisu pogodile elementarne političke nepogode u liku Saše Radulovića, Borisa Tadića, Bojana Pajtića i da ovu državu nisu opljačkale do „gole kože“, a budžet ostavile potpuno prazan.Gospodine Raduloviću, ja sam vama pokazivao rešenja koja je Agencija za privatizaciju iz 2009. i 2010. godine, ovo govorim zbog građana Srbije, davala da sami sa sobom, odnosno sa Knjigovodstvenom agencijom, koja je u jednoj polovini bila u vlasništvu vašem, a u drugoj polovini u vlasništvu vaše supruge, zaključujete ugovore o pružanju knjigovodstvenih usluga u preduzećima u kojima ste bili ili stečajni upravnik, ili ste bili poverenik Agencije za privatizaciju, ili ste pak, bili u svojstvu nekoga ko je sprovodio postupak prinudne likvidacije.U sva tri svojstva vi ste dobijali saglasnost Agencije za privatizaciju privatizaciju iz 2009. i 2010. godine, da zaključujete ugovore sami sa sobom, u ciframa koje su približne onima koje vi danas navodite, a koje se odnose na nabavku besplatnih udžbenika. Sakrili ste imovinu tako da se ne vidi.Dalje. Koliko bi udžbenika moglo da se kupi da na izborima 2016. godine niste prebacili kao Udruženje građana Grupi građana „Dosta je bilo“ fiktivne poslove u iznosu od skoro 31 milion 31 milion dinara? To je pričao vaš bivši odbornik Branko Klanšček, koji je rekao da je Udruženje građana prebacivalo Grupi građana „Dosta je bilo“

Branka Stamenković.Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li reč želi Branka Stamenković?Znači, ne želite po amandmanu.Moje pitanje je jasno. Znači, u školi smo.Da li po amandmanu želi neko reč? (Ne)Hvala.Sada, izvolite, po Poslovniku. ste.Javila sam se, bila sam u sistemu. Ne radite svoj posao kako treba. Pravite se nevešti, navodite kola i vodu na svoju vodenicu. Ja ne znam kako možete sami sebe u ogledalo da pogledate. Mene bi bilo sramota jedan minut da sam kao

Kolega Radulović se javio za repliku. Član 104, ima pravo na repliku. Ne možete uvek razmene, da su bar argumenti, nego uvrede koje dolaze sa strane SNS, da završavate tako da završavate tako što je njihova poslednja. Naročito što iznose neistine. Morate čoveku dati repliku i pravo da odgovori na neosnovane napade.Nema nema smisla ovo što radite, pravite se da ne vidite podignut Poslovnik, pravite se da ne vidite, da ne čujete, kada vam se vikne da bi čuli, optužujete da neko na vas viče. Nije nego se pravite da ne vidite. Nećete da uključite mikrofon i šta nam onda drugo preostaje da privučemo vašu dragocenu pažnju. vas, prizovite se pameti i počnite da vodite ovu sednicu u skladu sa Poslovnikom. Sramota je kako ovo radite.Drugo, javila sam se po amandmanu.

budete naučili Poslovnik, o uvredama upućenim meni govorite i vaš lik i delo, a ja ne. Prizvaću se pameti, svakako, ne brinite ništa. Možda ćete mi vi prizvati pamet i vašim ponašanjem, nije problem. Mogu ja svašta da izdržim. Stvarno nije nikakav problem.Glasaćemo, naravno ne znam o čemu, ali ćemo glasati.Da li je istina da se vi držite za ruke pre nego što uđete u li je problem što sam to pitala? Kao predsednik trebalo bi da znam šta rade poslanici. Čula sam

predlažemo da se doda tačka 1a, koja govori o pravovremenom, kvalitetnom i efikasnom obrazovanju stanovništva Republike Srbije u skladu sa iskazanim ili prepoznatim razvojnim opredeljenjima u pravcu održivosti ispunjavanja obrazovnih potreba svakog stanovnika Republike Srbije tokom celog njegovog života i da se dodaju tačke 1b i 4a koje glase - osnovni temelj života i razvoja svakog pojedinca, društva i države zasnovano je na znanju i potpuno ugrožavanje potreba, interesovanja, karakteristika onih koji uče, dakle, učenika, dece i odraslih i sada ja vas pitam zbog čega vi, gospodine Šarčeviću, ne želite da naše stanovništvo bude pravovremeno, kvalitetno i efikasno obrazovano, da to bude u skladu sa iskazanim ili prepoznatim raznim opredeljenjima itd, da to bude uz potpuno uvažavanje njihovih potreba, interesovanja i karakteristika i da znanje bude osnovni temelj života i razvoja svakog pojedinca, društva i države?Veoma je neobično da vi ne želite da obrazovanje ispunjava sve ove ciljeve. To nije nešto što smo mi izmislili. To je nešto što piše u Strategiji razvoja obrazovanja do 2020. godine, a jedina mogućnost koju mi možemo da domislimo zašto vi to ne želite je zato što vama ne trebaju građani koji misle, još vi nama kežete u obrazloženju da se amandman ne prihvata jer je rešenje u Predlogu zakona obuhvatnije.Gospodine Šarčeviću, mi ne izbacujemo ništa od onoga što ste vi stavili nego dodajemo tri nove tačke. Molim vas, kako može biti obuhvatnije ono gde ima manje od onoga gde ima više? Ili vi ne razumete šta znači obuhvatnije ili vas je neko prevario dok je pisao ova obrazloženja?

Hvala lepo.U članu 7. se definišu opšti principi obrazovanja i vaspitanja. Ima ih ih 10 sa još 10 načina kako se posebna pažnja posvećuje nečemu. Mi smo tu dodali nešto što očigledno fali ne samo u ovom tekstu, nego i u životu, što je važnije, nego što piše u tekstu, a to je da se u članu 7. stav 1. tačka 7) iza reči „direktora i sekretara“ doda „njihovu akademsku čestitost“, ministre, tako da tačka 7) glasi – kompetentnost i profesionalna etika koja podrazumeva visokostručnog nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, direktora i sekretara, njihovu akademsku čestitost, stalni profesionalni razvoj, visok nivo profesionalne odgovornosti i etičnosti.Više puta je ponovljen moj napor da se ovakva jedna formulacija stavi u zakone svuda gde to može da nađe svoje adekvatno mesto i ovo je jedno dobro mesto u ovom zakonu.U Predlogu zakona o visokom obrazovanju, gde smo predložili izmenu pre jedno godinu i po dana, odgovor Vlade tadašnje je bio da Vlada to prihvata, ali da će u promenama Zakona o visokom obrazovanju i osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja da ugradi taj ugradi taj instrument. Međutim, to se nije desilo, tako da ja sa dobrom namerom, ne samo prema vama, nego prema onome što ovaj zakon treba da donese srpskoj akademskoj i sveukupnoj javnosti, predlažem da prihvatite ovaj amandman koji će unaprediti tekst, oko toga se sigurno slažemo, i stvoriti uslove da ne budemo država falsifikatora diploma i doktorata od bivšeg predsednika države, sadašnjeg ministra, gradonačelnika i drugih spodoba koji se predstavljaju kao neki od predstavnika aktuelne vlasti.